Poštovane kolegice zastupnice, poštovani kolege zastupnici Hrvatskog sabora, nastavljamo sa plenarnim radom Hrvatskog sabora po utvrđenom dnevnom redu. Na redu je: 21. Konačni prijedlog Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata,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 Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra gospodarstva Alen Liverić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Ovim zakonom u zakonodavstvo RH prenosi se pravna stečevina EU iz područja energetike odnosno Direktiva 119/2009 EU parlamenta kojom se države članice obavezuju održavati minimalne zalihe sirove nafte i naftnih ili naftnih derivata. S obzirom na implementaciju predmetne direktive usvajanjem ovog zakona stvorit će se uvjeti za sigurnu i kvalitetnu opskrbu naftnih derivata u RH temeljno na tržišnim principima. Naime, s obzirom na otvaranje tržišta i pojavu više energetskih subjekata na tržištu naftnih derivata stekli su se uvjeti za ukidanjem pravilnika o utvrđivanju najviše maloprodajne cijene naftnih derivata i pravilnik utvrđivanja cijene ukapljenog naftnog plina te se formiranje cijene na tržištu naftnih derivata uređuje slobodno i to na tržišnim principima. Pri tome se očekuje dugoročni pozitivni učinci poput povećanje investicija u maloprodajne lance. Ovim zakonom se isto tako određuju mehanizmi djelovanja u slučajevima izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata u smislu određivanja sadržaja kao i same provedbe plana intervencije, te osnivanja stručnog povjerenstva za praćenje redovite opskrbe na tržišta nafte i naftnih derivata. Nadalje, ovim zakonom se uređuje i proširuju i pojašnjavaju obaveze formiranja operativnih zaliha naftnih derivata, te obaveze formiranja obaveznih zaliha nafte i naftnih derivata, ograničavanje raspolaganjem i pojačani nadzor nad obaveznim zalihama nafte i naftnih derivata, poslovanje vezano uz obaveze zalihe nafte i naftnih derivata, a sve u cilju povećanja sigurnosti u opskrbi u RH. Kao jedna od bitnih novina ovog zakona važno je napomenuti da je po prvi put izričito navodi odnosno određuje energetske djelatnosti u području nafte i naftnih derivata kao i način ishođenja dozvole te iznimke za obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti upravo u ovom području. Ovim zakonom se uređuje stavljanje biogoriva na tržište nafte i naftnih derivata radi ostvarivanja nacionalnog cilja stavlja na tržište biogorivo. Isto tako ukoliko se isti zadovoljavaju propisane tehničke zahtjeve za kvalitetom goriva. Ovim zakonom se uređuje djelatnost i predmet poslovanja Hrvatske agencije za obavezne zalihe nafte i naftnih derivata. Naime, s rebalansom državnog proračuna u svibnju prošle godine HANDA uvrštena je proračun Ministarstva gospodarstva kao proračunski korisnik koji svoje poslovanje vodi preko Državne riznice. S obzirom na navedeno bilo je nužno ovim zakonom odrediti postupak osnivanja predmeta agencije u odnosu na bitno izmijenjeno ustrojstvo i djelokrug nadležnosti iste u cilju gospodarskog postupanja s rezervama nafte i naftnih derivata kao proračunskog korisnika ali kao središnjeg tijela za obavezne zalihe u RH. Za operativno Za operativno funkcioniranje i izvršavanje zadataka i funkciju HANDA-e ovim zakonom unose se i elementi koji predmetni zakon usklađuje sa Zakonom o državnom proračunu i ostalim provedbenim pravnim propisima RH i EU odnosno elemente po kojima je moguće organizirati sam rade Budući da je HANDA jedinstveno središnje tijelu o RH za osiguranje obaveznih zaliha nafte i naftnih derivata koje su od strateškog značaja za RH u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države uslijed izvanrednih poremećaja na tržištu nafte i naftnih derivata žurno donošenje ovog zakona od iznimne je važnosti za daljnje izvršenje zakonom propisanih obaveza koje ima HANDA. Zaključno, ovim zakonom uspostavlja se osnovni zakonodavni okvir temeljem kojeg će se stvoriti uvjeti za otvaranje tržišta nafte i naftnih derivata tako za sigurnu i kvalitetnu opskrbu tržišta nafte i naftnih derivata u RH. Hvala. Hvala Alenu Leveriću zamjeniku ministra. Da li žele predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora podnijeti izvješće? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika. Na redu je klub HNS-a i poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Ispred nas je jedan od niza zakona koji su donošeni u ovom Saboru od 2001.godine kada je otpočela reforma energetskog sustava u RH, a ovaj zakon je zapravo vrlo sličan jednom zakonu koji smo donosili, a koji se ticao tržišta i funkcioniranja elektroenergetskog sektora i u svojim osnovnim točkama dotiče se sljedećeg: prva promjena, bitna promjena koja je dio ovog zakona jest potpuna liberalizacija tržišta naftnih derivata koje je do sada funkcioniralo na način da je Vlada RH putem određenih mehanizama i kriterija određivala maksimalnu cijenu naftnih derivata na tržištu. RH danas s obzirom na činjenicu da je na tržištu prisutno više subjekata koji se bave distribucijom i prodajom naftnih derivata smatra da su stvorene jednake pretpostavke kao i na tržištu el.energije i kao zemlja koja se davno odredila kao vlada zemlje koja se odavno odredila za slobodno tržište i liberalizaciju tržišta i slobodnu trgovinu ostavlja tržištu da formira cijene. Pozitivne primjere i učinke takvog pristupa možemo vidjeti danas i na formiranje cijene el.energije za krajnje potrošače pa je za vjerovati da će ta načela slobodnog tržišta funkcionirati u slučaju naftnih derivata. Doduše valja biti oprezan u tom smislu da u ovoj zemlji postoji institucija koja mora pratiti korektnost u funkcioniranju slobodnog tržišta i tržišnog natjecanja, to je čuveni AZTN odnosno Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja baš u svim situacijama do sada se i nije pokazala učinkovitom ali ovom prilikom preventivno skrećemo pozornost da obrati pažnju na korektnost funkcioniranja tržišta naftnih derivata. Ukoliko oni odrade svoj posao bez sumnje će ovaj zakon polučiti pozitivne efekte. Drugo što je bitno za ovaj zakon to je da se jasno propisuju obveze stvaranja naftnih pričuva kojima je svrha da daju sigurnost u opskrbi i posebnih potrošača koji su iznimno bitni za funkcioniranje sustava ali isto tako i potrošača u slučaju izvanrednih poremećaja na tržištu, izvanrednih situacija. Također treća temeljna odrednica ovog zakona je promjena statusa agencije. Za naftu ona je do sada bila izvanproračunski korisnik, procjena je Vlade Republike Hrvatske da za to nema više potrebe odnosno da bi bilo primjerenije da bude u sustavu državne riznice, da bude u sustavu, odnosno u nizu proračunskih korisnika kao što je to praksa u nizu zapadno europskih zemalja i zemalja članica Europske unije. Kako ove tri promjene koje su zapravo ključne promjene koje donosi ovaj zakon, mi u Hrvatskoj Narodnoj Stranci smatramo potrebnima, pozitivnima i u skladu sa općim trendovima i praksom Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo repliku, poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite. **Grubišić, Boro upotrebljavajući tezu o slobodnom tržištu električne energije rekli ste kako je, se u Hrvatskoj dakle otvorilo za više distributera to tržište električne energije. A pri tome niste spomenuli da je Vlada odmah kao prva dala primjer pa ja mislim da taj primjer i nije baš sjajan, da je prešla na slovenskog distributera električne energije pored našeg domaćeg HEP-a i svih onih mogućnosti koje pruža naš HEP. Evo i danas vidimo da se na Hrvatskoj televiziji po prvi puta nakon dugo, dugo godina jako puno reklamira upravo distributer HEP-a. No evo Vlada je bez imalo dvojbi odmah krenula u, i prigrlila stranog operatera električne energije. Zanimljivo jako. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Uvaženi kolega, moje mišljenje je upravo suprotno, Vlada je tim postupkom zapravo pokazala da je ona prva koja mora poštivati zakone koje je propisala. I kada gospodari sredstvima hrvatskih građana bilo bi odista neopravdano da za svog opskrbljivača uzme onoga koji nudi višu cijenu. S druge strane je i pokazala još jedan svijetli primjer a to je odgojna mjera prema državnim poduzećima kojima je dala jasnu poruku da se moraju prilagoditi uvjetima se ne čuje./… … Kolega budite pristojni, molim vas, ja vas nisam prekidao. Dala je primjer, najbolji primjer kako i na koji način treba postupati kada raspolaže sredstvima hrvatskih građama, svaka kuna uzeta od građana u ovoj situaciji ima posebnu vrijednost i težinu. A s druge strane i državne tvrtke moraju shvatiti da se moraju primiti posla pa se eto i HEP počeo reklamirati, pa je i HEP počeo korigirati svoju cijenu. A konačni rezultat na zadovoljstvo upravo tih građana Republike Hrvatske koji proživljavaju teške momente, socijalne, financijske je niža cijena, znatno niža cijena koju su im ponudili distributeri na slobodnom tržištu. Nema monopola, nema ucjene cijenom, nema neracionalnog ponašanja državnom poduzeću. Jer ili će raditi kako treba, ili će gospodariti kako treba ili će propadati. I to je jedino pošteno, to je pošteno prema svim privatnim poduzetnicima u ovoj zemlji, njihovim zaposlenicima koji se bore na slobodnom tržištu da prežive. Državne firme jesu od interesa za Republiku Hrvatsku zato ih treba ustrojavati, odgajati i natjerati da rade, da donose profit iz kojeg se može pokrenuti investicije. Nećemo od njih raditi faraone ni svete krave. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Igor Rađenović i Klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja se evo unaprijed ispričavam što ću ponoviti neke teze, afirmativne teze u prilog ovome zakonu, budući da govorim dakako u ime drugog kluba vladajuće koalicije. I eto prva rečenica dakako da će i Klub SDP-a podržati ovaj prijedlog, Konačni prijedlog zakona dakle o tržištu nafte i naftnih derivata. Osnovni cilj ovoga zakona stvaranje uvjeta za sigurnu i kvalitetnu opskrbu tržišta nafte i naftnih derivata utemeljenu na tržišnim principima i to je ta osnovna razlika. ukidanjem pravilnika o utvrđivanju najvećih maloprodajnih cijena naftnih derivata kako je ovim zakonom predviđeno cijene naftnih derivata uređivati će se u potpunosti slobodno i prema zahtjevima i zakonima tržišta. Najvažnija je to, ujedno i najosjetljivija novina u ovome zakonu. Tema je bila vrlo interesantna medijima osobito u ovo međugodišnje vrijeme, dakle na prijelazu iz jedne u drugu kalendarsku godinu kada su mnogi mediji najavljivali da se slobodno formiranje cijena će se dogoditi od 1. siječnja. No ipak, moralo je ministarstvo izdati priopćenje da ipak se prije toga mora donijeti zakon tako da ćemo svi zajedno ipak morati pričekati donošenje ovoga zakona i objavu zakona u Narodnim novinama, ali to će zasigurno biti relativno brzo. Iako je to slobodno formiranje dakako najznačajnije i za naše građane i najinteresantnije, ono nije jedino koje se uređuje ovim zakonom, radi se o prilično složenom zakonu usklađenom i sa zakonima zemalja, A njime se između ostalog dakle uređuju i pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju naftnih derivata za transport nafte i naftnih derivata, za trgovinu na veliko i malo, skladištenje, trgovinu na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom, pravo pristupa treće strane, otvoren pristup tržištu, plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja, opskrba tržišta nafte i naftnih derivata te operativne i obavezne zalihe nafte, odnosno naftnih derivata o čemu ću nešto kasnije. Jednako tako ovim zakonom uređuje se i uspostava i provođenje mjera za sigurnu i pouzdanu opskrbu naftom i naftnim derivatima. dakle članak 9. koji propisuje ovu najvažniju izmjenu, osobito važnim ocjenjujem i članak 8. koji govori o tome kako naftni derivati dakako kada se stavljaju na tržište moraju zadovoljavati uvjete koji su utvrđeni propisima o kvaliteti i ono što je novitet u odnosu na dosadašnje propise, da će pravna osoba dakle akreditirana prema zahtjevima odgovarajućih normi kontrolirati ne samo kvalitetu nego i količinu naftnih derivata. Kaže jedan poznati političar da je povjerenje dobro, a kontrola još bolja pa ja vjerujem da će i ova mjera doprinijeti sigurnosti dakle i uz kvalitetu, ali i količinu i sve ono čemu smo se odlučili ulaskom u obitelj europskih zemalja. Članak 9. je kratak i najinteresantniji, dakle samo jedna rečenica koja govori o tome da se dakle cijene nafte i naftnih derivata utvrđuju u skladu sa pravilima kojima se uređuju tržišni zakoni. Nekad i najkompliciranije stvari se zapravo najbolje mogu riješiti na jednostavan način. Ali ono što je dobro je da imamo drugi stavak toga zakona. Naime, sve procjene i stručnjaka i Vlada dakako ne očekuje porast cijena već naprotiv, pad cijena nafte i naftnih derivata, no međutim dobro je da postoji ovaj članak 9., zapravo članak 2. stavka 9. kao svojevrsni osigurač, a koji kaže da u cilju zaštite potrošača, regulacije tržišta ili drugih opravdanih razloga, da se uredbom može propisati najvišu razinu maloprodajnih cijena

Kao i sve zakone, ovaj zakon prati objedinjeno izvješće o primjedbama koje su došle na te zakone pa je tako Savez udruga za zaštitu potrošača ova mjera jedinstvenih zapravo isključivo tržišnih cijena ne uvodi u ovaj zakon već da se kako oni to predlažu, da se maloprodajna cijena naftnih derivata pojedinog energetskog subjekta bude jednaka na području cijele Hrvatske što bi u praksi značilo da pojedini subjekat dakle mora držati istu cijenu u svim svojim objektima. Istine radi, i dosadašnjim funkcioniranjem na ovom području i vi to znate, kada god ste otišli u neku manju sredinu, osobito na otocima, cijene su bile nešto više i cijene naftnih derivata nisu nisu svagdje bile jednake. Kada bi ova odredba i tu podržavam predlagatelja, kada bi ova odredba u ovom obliku bila unesena onda bi vjerojatno došlo do još većeg nesrazmjera, tj. bili bi potrošači na tim, recimo tako, neinteresantnim područjima uskraćeni jer vjerojatno veliki igrači ne bi dolazili uopće na to tržište, dolazili samo mali igrači koji bi onda mogli ostvariti određene ekstra profite i mislim da je dobro da to nije prihvaćeno. Ali kažem, pogreška je i stoji u ovim materijalima da je prihvaćeno pa da to slučajno nekoga ne zbuni. Što se tiče drugih odredaba, detaljno se propisuje dakle dakle operativne i obvezatne zalihe nafte i naftnih derivata. Što se tiče operativnih zaliha, one se formiraju radi osiguranja stabilnosti i sigurnosti, prije svega proizvodnja električne i toplinske energije i za one kupce koji zahtijevaju posebnu sigurnost i kvalitetu opskrbe te za stalno i sigurno odvijanje prometa. Zakon propisuje dakle za koje derivate se te operativne formiraju i koji su obveznici osiguranja, koji energetski subjekti su su dužni voditi brigu o svojim operativnim zalihama i o tome redovito obavještavati ministarstvo. Što se tiče obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, to je ono što praktički usklađujemo sa zemljama Europske unije. Formiraju se dakle obvezne zalihe za osiguranje opskrbe naftom i derivatima u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe tržišta te radi ispunjenja kao što rekoh međunarodnih obveza Republike Hrvatske, a temeljem odluka međunarodne agencije za energiju te europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i derivata na tržište. Ono što je važno i što ima težinu i medijima je interesantno, dakle da ovim zakonom obvezujemo da kroz HANDA-u, agenciju koja skrbi o obveznim zalihama nafte, da se one drže u količini od 90 dana prosječnog neto uvoza ili 61 dan prosječne dnevne potrošnje. Ovisi o onome koja je od tih količina, koja od tih cifara cifara je veća u određenoj kalendarskoj godini i to se određuje dakle najkasnije do prvoga travnja sljedeće godine i važi do ožujka, znači ne veže se kalendarska godina nego se pažljivo odradi izračun toga. Zakon propisuje i koje to količine ne ulaze u obvezne zalihe, od strateških robnih zaliha, od operativnih zaliha koje stoje u spremnicima brodova, cjevovodima itd., kao ni one u Oružanim snagama Republike Hrvatske koje su dakle ili fizički za potrebe obrane ili su osigurane na taj način. Čuvaju se u gotovim proizvodima sirove nafte i također zakon propisuje da najmanje 1/3 mora biti u stvarnim proizvodima, a najmanji udio onih najkonkretnijih mora biti najmanji udio 75%. E sad ono što je možda interesantno i što je medijima bilo interesantno, gdje se i kako čuvaju te obvezne zalihe nafte. Nije tajna da je dosad to Hrvatska činila u skladištima u inozemstvu budući da domaćih skladišta nije bilo dovoljno. Ako se ne varam, ovih dana … uvjeti u JANAF-u, jel tako, vrlo skoro, da se praktički gro tih količina preko 80% drži u skladištima JANAF-a i tome će zasigurno biti tako. Što se tiče dakle, ovaj zakon omogućuje da se čuvaju negdje drugdje, a jednako tako stavak 2. zapravo stavak 9. zadnji toga članka kaže da obvezne zalihe drugih država se također mogu čuvati u Hrvatskoj ali Hrvatska ni na koji način nikakvim mjerama ne može povrijediti raspolaganje raspolaganje tim zalihama. To je otprilike ono što se tiče sadržaja. Drugi dio zakona od čega očekujem da će možda biti nešto i kritike sa oporbene strane, je dakle vrlo složena zadaća HANDA-e koja dakle ima u ovim svim okolnostima koju sam ja samo ovako površno dotaknuo u ovom svom izlaganju. Dakako da je potrebno onda i ustrojiti agenciju koja će to odraditi. Ona je dakle javna ustanova, proračunski je korisnik, rekao je i kolega prije mene da dalje oko toga ne duljim. Znamo koja je njena zadaća. Agencijom upravlja Upravno vijeće, koje imenuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja. Detaljno je to propisano ovlasti ravnatelja i zamjenika, uvjete koje ispunjavaju. Biraju se ono što je možda bitno reći na javnom natječaju, tako da mislim da je to jedna standardna definicija agencija koje imamo. Zaključno rečeno ovim zakonom stvaramo uvjete za sigurnu opskrbu tržišta naftom i naftnim derivatima u kvalitativnom, ali i u kvantitativnom smislu i to temeljenu na zakonima tržišta što će pozitivno djelovati i na zaštitu i prava potrošača kako je uostalom na nekim drugim područjima posljednjih godina od telekomunikacija do primjerice taksi i usluga. Nadalje ovim zakonom se određuju energetske djelatnosti u području nafte i naftnih derivata kao i način ishođenja dozvola, djelovanje u slučajevima eventualnog izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta, ograničavanje raspolaganjem i pojačani nadzor nad obveznim zalihama nafte i naftnih derivata, te poslovanje vezano uz obveze zalihe nafte, obveze čuvanja zaliha nafte i naftnih derivata. Sve su to Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo nekoliko replika. Prva replika i poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče. onoga što piše u tablici savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i gdje su, znači primjedbe koje su tijekom javnog savjetovanja iznijele različite udruge pa tako i Savez udruga za zaštitu potrošača koji je tražio da se u članak 7. unese novi stavak koji bi glasio maloprodajna cijena naftnih derivata pojedinog energetskog subjekta jednaka je na području cijele Republike Hrvatske i u tablici stoji da je ta primjedba prihvaćena. Međutim, ukoliko čitate članak 7. onda vidite da takvog stavka nema i mi smo na Odboru za gospodarstvu upozorili na to i smatramo da to treba korigirati jer smo mi kao zastupnici i zastupnice bili dovedeni u principu u zabludu i u sumnju vezanu oko toga šta je na kraju da li je prihvaćeno ili nije prihvaćeno, pa se nadam da će u finalnom dokumentu koji će biti objavljen na web stranicama Sabora ipak to biti korigirano tako da ipak a radi se o primjedbi ipak Udruge za zaštitu potrošača ne bi bile dovedene u nekakvu dvojbu i nedoumicu oko toga. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa u jednom času mi se učinilo da ću morati i sadržajno nešto više odgovoriti. Rekao sam u svojoj raspravi, doduše samo ugrubo zašto ja osobno i klub SDP-a misli da tu odredbu ne bi trebalo prihvatiti budući da da ona praktički dira u samu srž zakona i onda bi sve drugo oko oslobađanja tržišta zapravo bilo nesmisleno i ono se ne bi oslobodilo i sve benefite koje nosi ovaj prijedlog zakona se ne bi ostvario. Dakle, ne radi se o po mom sudu i sudu mojih kolega o dobrom prijedlogu ali u potpunosti podržavam ovo kolegice Holy što ste rekli. Na žalost omaklo se negdje iako su predstavnici Ministarstva gospodarstva odmah na Odboru to napravili. Radili smo to prije nove godine, očigledno se negdje izgubilo. Tko radi, taj i griješi. Nadam se da ćemo uspjeti popraviti u papirima jer je to zapravo ključna točka ovoga prijedloga zakona. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, njegova replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Rađenović, vi ste također govorili o slobodnom tržištu nafte i naftnih derivata. Evo i prije nego što smo, nego što je ovaj zakon došao na klupe Hrvatskog sabora, putujući diljem Lijepe naše vidimo neću nabrajati koje sve vidimo benzinske crpke, jasno i distributere u Republici Hrvatskoj. Dakle, ja ne vidim nekakvog posebnog, da će biti posebno poticajno, dakle nekakva nova sloboda ili novi distributeri će se, da nisu imali priliku raditi na hrvatskom tržištu do sada bez usvajanja ili ovoga zakona koji o tome govori. evo neću govoriti samo na cesti A3 i na našoj Dalmatini možete vidjeti razno razne vrste benzinskih crpki, a jasno iza njih stoje i distributeri koji dobavljaju naftu i naftne derivate u Republici Hrvatskoj. Tako će biti i u buduće usvojili mi ovaj zakon ili ne. Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Pa nedvojbeno je da je tržište u Hrvatskoj djelomično otvoreno, ali nedvojbeno je da mi želimo i potpisali smo i želimo praktički igrati po pravilima igre kao što je i u drugim europskim zemljama. Ovaj propis koji dodatno liberalizira zapravo samo formiranje cijena proizvođačima dodatno je u svim zemljama gdje je on, dakle napravio korak naprijed dodatno je osnažio korekciju cijena, korekciju cijena na dolje i sa te strane je konkurenciju pretvorio jačom. Ono što je rekao ako se ne varam i zamjenik ministra uvodno. Tu su onda vrlo brzo investicije i jednostavno tržište postaje interesantnije. Znate da postoji nekoliko globalnih kompanija kojima je svima tržište interesantno i ono postaje interesantnije sa stajališta i investicija i investiranja, dakle u objekte same maloprodaje, ali i nekih drugih objekata da sad ne idem dalje oko toga. Prema tome, a sama konkurencija pozitivno rađa i cijenu. Rekao sam i sam u svojoj raspravi nešto slično se dogodilo oko telekomunikacija, nešto slično se događa oko usluga, oko liberalizacija taksi usluga u svim našim većim gradovima. Prema tome, svagdje je polučilo dobar efekat. Očekujemo da će tome biti tako i ovdje. Ukoliko se to zbog "Hrvatistana" kako kažu neki naši kolege dogodi nekako drukčije, čudna zemlja oko nas, ja u to ne vjerujem kažem ali postoji teoretska mogućnost, postoji taj stavak 2. članka 9. koji praktički omogućuje Vladi da potez na staro preko noći i da to traje 90 dana. Prema tome, straha nema. Ukoliko slučajno pođe po zlu imamo mehanizam da praktički telefonskom sjednicom ili bilo kakvom sjednicom Vlade stvari vratimo na početak i da bude kao i danas. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupnik Goran Marić i njegova replika. **Marić, Goran radujemo se što će tržište formirati cijene. Učinkovito tržište je više vjera nego činjenica. Na naftnom tržištu bi trebalo ako se dolazi do tržišne cijene onda ona se kreira na osnovi funkcija ponude i potražnje. da su funkcije ponude i potražnje godinama tako stabilne, a cijene nafte najnestabilnije cijene od skoro svih proizvoda na svjetskom tržištu variraju i do 60, 70% godišnje to znači da funkcija ponude i potražnje ne formira uopće cijene nafte i tržišta nego da su to špekulativne cijene gdje burzovni mešetari najčešće formiraju. Dakle, tu je uloga države itekako važna, pogotovo AZTN-a i gdje se vaš prethodnik na Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja kaže da u pojedinim slučajevima nije dobro reagirala AZTN odnosno Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja je jedna od najvažnijih agencija u RH je jedna od najlošijih i usuđujem se kazati najlošija agencija u RH. Ona ne radi u interesu RH jer cijene se ne formiraju na osnovi ponude i potražnje nego na osnovi nečijih potreba, a to nije dobro. Što se tiče agencije kojom upravlja upravno vijeće predviđa se da će na prijedlog ministarstva imenovati 5 članova, piše da predsjednik upravnog vijeća je predstavnik ministarstva, ali ovdje piše ministarstva nadležnog i za financije. Koje je to ministarstvo nadležno za financije? Pa zar se ne može napisati je li to Ministarstvo financija ili možda predviđamo da će neko drugo ministarstvo sutra biti nadležno za financije? Koji uvjeti trebaju za članove upravnog vijeća koji donose izuzetno važne odluke i stručne odluke? Nema nijednog propisanog uvjeta. Možda će se to statutom koji donosi upravo ti članovi upravnog vijeća da sami sebi propišu uvjete. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Igor Rađenović. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ha gledajte, možemo uvijek biti anti protivni i iznositi argumente da nam i ne stanu u dvije minute oko toga, ali objektivno tu je dosta malo sadržaja. Ne slažem se kolega Mariću oko vaše ocjene oko AZTN-a. Dakako da kao i svaka druga agencija može i mora biti bolja. Dogodile su se sad i neke promjene i na čelu, otišla je dugogodišnja ravnateljica ali u svakom slučaju ne bih se složio s vašom ocjenom da je to najgora agencija u RH. Dao Bog da je Hrvatska tako sretna zemlja pa da bi to bila najgora agencija. Uostalom ocjene, međunarodne ocjene same agencije nisu tako loše, dapače dijametralno su suprotne onome što vi govorite. Iako ni ja nisam zadovoljan dakako sa svim što je moguće. Ali u odnosu na neke druge nepodopštine u ovoj zemlji mislim da je ona sasvim solidno funkcionirala. Dakako tjerat ćemo je i ovdje kad dođe rasprava o samoj agenciji godišnjeg izvješća da bude bolja i učinkovitija. Da, cijene formiraju ponuda i potražnja. I sami ste rekli radi se o sofisticiranom tržištu, međunarodnom sa mnogo špekulacija, tako je. Ali upravo ova liberalizacija će omogućiti da onima koji su bolji, koji će prije doći na tržište da upravo i tom kvalitetom, kupnjom, prodajom, terminima itd. koji će imati kvalitetnu ponudu na tržištu procjene u vremenima kada im to odgovara, ljeti, zimi. Potražnja je kod nas znate i za 4 milijuna kuna i gospodarstva ali i kao značajna turistička zemlja, prema tome koliko god mi bili mali i nekad bili tužni zbog toga nismo mi baš ni tako beznačajni i za te kompanije. Najbolji dokaz je da dolaze sada i druge velike kompanije. Imate i ovdje da sad ne reklamiram neke koji su i pohvalili taj dolazak, vidite da dolaze i vjerujte mi da će cijene zahvaljujući tome ići na dobro a to je naš konačni cilj. I za građane, dakle oštrija oštrija kontrola kvalitete goriva sa jedne strane ali i cijena koja će biti i povoljnija. A nemojmo zaboraviti da za gospodarstvo također veća ponuda će doći do toga da cijene budu manje. Zahvaljujem predsjedniče. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDZ-a i poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima. Prijedlogom Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata donose se dvije značajne novine na području tržišta nafte i naftnih derivata. U obrazloženju razloga za donošenja ovih promjena navodi se da su se s obzirom na otvaranje tržišta i pojavu više energetskih subjekata na tržištu naftnih derivata stekli uvjeti za ukidanje Pravilnika o utvrđivanju maloprodajnih cijena naftnih derivata. Ovim se zakonom nadalje predviđa kao što je već rečeno i slobodno formiranje cijena. Dakle, kao jedini argument za ukidanje pravilnika Vlada navodi pojavu više trgovaca naftnim derivatima, a bez ijedne druge analize posljedica ili efekata koje će ova promjena izazvati. Pri tome valja podsjetiti da je tržište u RH otvoreno više od 20 godina i na njemu već duže vrijeme radi nekoliko značajnih energetskih subjekata. Dosadašnja formula utvrđivanja cijena bila je temeljena na cijeni naftnih derivata na tržištu Mediterana, deviznom tečaju, premiji energetskog subjekta te naknadi i porezima i uređeno je bilo jednokratno da povećanje ne može biti veće od 3% i smanjenje veće od 6%. Kada su uvjeti na tržištu stabilni nema posebnih razloga za neke bojazni od cjenovnih šokova. Ali, formula i ograničenje rasta izuzetno djeluje kada se događaju veći poremećaji na svjetskim tržištima, a to smo i u našoj povijesti imali prilike vidjeti nekoliko puta. To je hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo štitilo od ekstremnog rasta cijena naftnih derivata. U ovom prijedlogu predviđa se zaštitna mjera u izuzetnim slučajevima kada se uredba može propisati najviša maloprodajna cijena za pojedine naftne derivate, za neprekidno razdoblje od najduže 90 dana. Nisi predviđeni mehanizmi niti detalji moguće aktivacije ove mjere tako da je potpuno nejasno u kojim to konkretnim slučajevima Vlada može ocijeniti kada je potrebno zaštiti potrošače i kako će se to učiniti. članak 9. kaže "cijena nafte i naftnih derivata utvrđuje se u skladu s pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi", Iako je ovdje namjera jasna. Dakle, prepušta se trgovcima da slobodno formiraju cijene bez ikakvih utvrđenih pravila. U formulaciji članka piše da se cijene ipak utvrđuju prema nekim pravilima i to onima kojima se uređuje tržište. Volio bih da predlagatelj pojasni koja su to pravila i gdje su napisana, dogovorena ili objavljena. Potpuno je izvjesno da će nakon stupanja na snagu ovog zakona doći do povećanja cijena naftnih derivata. To sasvim sigurno trgovci neće propustiti jer im je država u zadnje dvije godine sustavno smanjivala marže i povećavala davanja u proračunu. Profitne marže su iz razloga intervencije države, trgovaca u RH najniža u Europi dok je maloprodajna cijena približno ista. Zbog sve većeg zahvaćanja države u strukturu cijene naftnih derivata, trgovci da bi uopće mogli održati poslovanje i pokrenuti bilo kakve investicije iskoristit ću ovu mogućnost i povećati svoje marže. No obzirom na stanje proračuna istovremeno to povećanje će svakako dobro doći i za povećanje prihoda proračuna što je očito jedini cilj ove mjere i ovog zakona a pritom nije za očekivati da će Vlada naravno smanjiti bilo koju stavku kojom opterećuje cijenu naftnih derivata. U ovom prijedlogu država nije predvidjela mehanizme kontrole koji bi spriječili zloporabu monopola i pojavu kartalnog udruživanja trgovaca. Dovedimo stoga izuzetnu ulogu agencije za tržišno natjecanja bez obzira što u ovom trenutku misli o njoj. Iskustava europskih zemalja su različita pa je recimo Njemačka pod pritiskom građana lani osnovala poseban ured u okviru svojeg tržišnog regulatora kada su cijene goriva počele divljati a kako bi prozrele mjere namjere trgovaca da netržišnim principima dogovaraju cijene. Neke su analize pokaze da između raznih modela regulacije tržišta dosadašnji hrvatski model održavao balans između interesa trgovaca i kupaca. Taj je balans narušen nakon značajnog povećanja dijela kojem država zahvaća od maloprodajne cijene benzina i dizela pa će se i izvjesno povećanje cijena naftnih derivata biti pa će se i izvjesno povećanje cijena naftnih derivata biti direktno posljedica Vladinih pogrešnih poteza. Ostaje za vjerovati da će tvrtke biti odgovorne, da neće biti ekstremnih skokova ali i najmanja poskupljenja samo će dodatno osiromašiti građane. Što se tiče HANDE ovaj prijedlog logično je posljedica činjenice da je ova Agencija ukinuta financijska samostalnost iz razloga krpanja proračuna a čime je narušen temeljni razlog formiranja samostalne agencije a to je stvoriti preduvjete za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata kroz nabavu i kroz izgradnju kapaciteta za čuvanje obveznih zaliha. Već je ranije ukinut neovisan način financiranja. Prihodi HANDE su prebačeni u proračun kroz povećanje trošarina a time je i narušen koncept kakav je uspostavljen u skladu sa direktivama EU s temeljnim načelima međunarodne agencije za energiju u pogledu povećanja raspoloživih obveznih zaliha nafte i naftnih derivata. Ovim se zakonom konačno ukida samostalnost i neovisnost ove agencije i ugrožava sve što je dosada učinjeno na području uređivanja energetskog tržišta i sigurno i pouzdano uspostavljanje obveznih zaliha ovih energenata. Mene zaista čudi koje ministarstvo piše ove zakone s kojim ciljem i koje su to interesne skupine koje mogu donositi ovakve prijedloge i slati ih u sabor. Ponovit ću ovdje još jednom da sredstva koja su namijenjena osiguranja zalihe nafte i naftnih derivata kao izgradnja kapaciteta nikako ne mogu biti dio poreznih prihoda bilo koje vrste. To piše u svim dokumentima EU i međunarodne agencije za energiju koju sam već spominjao. Ova aktivnost ne može i ne smije dijeliti sudbinu proračuna jer zaista s proračunom nema nikakve veze, stoga mislimo da Vlada i ranijim izmjenama i ovom izmjenom grubo krši preuzete međunarodne obveze ali i narušava sigurnost osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata i ugrožava investiranje u izgradnju vlastitih kapaciteta za čuvanje zaliha ovih proizvoda, stoga ne vidimo nikakav razlog da bi mogli podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljene su tri replike iz vašeg kluba i jedna izvan vašeg kluba. Idemo po redu, prva replika i poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Popijač, kažete da su izmjene ovog zakona predložene sa ciljem krpanja državnog proračuna na način da se sredstva koja su bila izvorni prihodi HANDE postaju sada putem izmjena Zakona o trošarinama sredstva državnog proračuna. ako se sjećate o tome govorili krajem 2012.godine kada je ovdje ovaj isti zakon predlagalo, izmjene ovog istog zakona predlagao Ministarstvo financija ako se sjećate a ne Ministarstvo gospodarstva iako bi ono po tijeku stvari moralo biti predlagatelj izmjena tog zakona i tada smo upozoravali da će tom izmjenom zakona iz 2012.godine HANDA prestati biti neovisna, samostalna i javna ustanova ali ono što je još važnije da će ostati bez vrlo velikog iznosa svojih sredstava koja su bila do tada prema zakonu predviđena pa ću vam ja vrlo plastično reći što to danas znači. HANDA je prema svom godišnjem iznosu za 2012. godinu uprihodila negdje oko milijardu i sto milijuna kuna, a prema prijedlogu proračuna za 2014. godinu HANDA će na raspolaganju imati oko 430 milijuna kuna. Smatrate li vi gospodine Popijač da će HANDA moći sa tri puta manje sredstava od onih koja su vam bila zakonom, a koji je bio usklađen sa europskom direktivom iz 2009. godine, moći obavljati svoje obveze koje se odnose na sigurnu opskrbu zaliha naftne i naftnih derivata u RH i potrebe izgradnje skladišnih kapaciteta za pohranjivanje tih istih zaliha nafte? Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle, korektno ste zapazili vi kolega da je to gruba povreda svega onoga što je Hrvatska napravila u proteklom periodu. Nije bezveze točno ovako kao što sam i rekao izlaganje napisano da ovi prihodi za osiguravanje obveza zaliha nafte nisu i ne mogu i ne smiju biti u ni jednom segmentu prihodi državnog proračuna. Zbog katastrofalnog stanja gospodarstva, zbog očite nemogućnosti da se kontrolira državni proračun, ova Vlada na čelu sa ministrom financija u ovom segmentu, naravno, a vjerojatno jer je na čelu Vlade, više ne znamo koja je uloga predsjednika Milanovića, gleda svagdje gdje postoji jedna kuna, a ne da bi gledalo gdje postoji milijarda kuna. učinit će sve da zakrpa ono što mu očito curi na sve strane, ne birajući sredstva, ne birajući način i ugrožavajući mnoge elementarne funkcije za koje Hrvatska danas kao članica EU mora osiguravati. Mi ne znamo što se događa sa investicijama u vlastite kapacitete, da li su one nastavljene, da li se grade uopće više skladišni kapaciteti, mi ne znamo naravno što se događa sa obveznim zalihama i ne znamo kako je moguće od milijarde kuna koja je predviđena i koja je oprihodovana sa osnova naknade za HANDA-u, sada to sve osigurati i sa pola sredstava. Nešto tu ne štima. Ako je to tako onda smanjimo udio u cijeni naftnih derivata za ove namjene, a ne da krpamo i punimo proračun sa tim sredstvima. Dakle, očita je namjera, vidimo što s tim Ministarstvo gospodarstva nema ni veze ili ih očito nitko niti ne pita što će se događati naročito kada su kada su evo u pitanju toliko potrebni novci ministru Liniću za zakrpati državni proračun. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Goran Marić, njegova replika. **Marić, govorili ste o ekstremima, govorili ste o ekstremima. Postoje dva ekstrema na tržištu, potpuna takozvana savršena konkurencija i monopol. A tržišne situacije su ono između ta dva ekstrema. Ali preduvjet funkcioniranja tržišta i formiranja tržišnih cijena je da su proizvođači i potrošači, ali i vlasnici proizvodnih resursa informirani o sadašnjim i budućim cijenama svih proizvodnih dobara i svih proizvodnih čimbenika. Ali u stvarnosti ne postoji ta informiranost jer je uvijek jedna skupina pojedinaca informiranija od drugih skupina, a onda u takvim uvjetima ne određuje tržište cijenu nego određuju alijanse cijenu i u Hrvatskoj su najprisutniji alijanske formiranje cijena, kad se pojedini poslovni, subjekti dogovore kakve će biti cijene. I tu država ne smije ispustiti to iz ruke. Politika cijene se zna kako se formira, ali politika cijene se pojednostavljuje, najjednostavniji je oblik troškovi plus dobit. Ali tako se ne formira tržišna cijena, to je pojednostavljeni oblik formiranja cijena onih koji vladaju na tržištu. To je tzv. cost plus metodologija formiranja cijena kad se na procijenjene troškove dodaju i željena željena dobit ili željena marža. Ali to onda nema veze sa tržišnim formiranjem cijena zato je i uloga države reagirati jer jedna od temeljnih funkcija cijena je redistribucijska funkcija, a ne može biti redistribucijske funkcije ako država ne intervenira, ako ne funkcionira tržište u potpunosti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega, slažem se da su rizici veliki, dakle mi ne znamo, to sam i spomenuo u samom izlaganju da osim činjenice kako su argumentirali da postoji više trgovaca na tržištu naftnih derivata i da je to razlog zbog čega evo je sada moguće otvoriti slobodno formiranje cijena, niti jednu drugu analizu niti pokušaj ocjene i procjene što se može dogoditi. Ali s obzirom na činjenicu, dakle da je u protekle dvije godine država učinila najveći udar na strukturu cijene, prirodno je očito s obzirom na pritisak i samih trgovaca jer oni i njihova razina marže više nije dovoljna da pokrije niti te elementarne troškove, a kamoli da investiraju nešto i za očekivati je da će doći upravo zbog razloga što je država učinila veliki pritisak na cijenu jer je gladna prihoda prihoda u proračun, da će doći do skoka cijene nafte i naftnih derivata. I stoga držimo da je i ova mjera naravno ona u određenom momentu je i trebala doći, to nema nikakve sumnje, ali bez kvalitetnih, adekvatnih analiza, bez onoga da znamo što nas … /Govornik se ne razumije./ … čeka, ovo nije bilo moguće, nije dobro vrijeme da se to i na kraju krajeva i dogodi. Ali gledajte što je apsurd. Na dnevnom redu je izmjena Zakona o tržištu plina gdje će vratiti kontrolu cijena. zamislite, što je sada razlog da se ovdje kada je već definirana međunarodno priznata formula ide u liberalizaciju cijena, a tamo za tjedan dana kada će to biti na dnevnom redu oni će vratiti kontrolu cijena za ove tarifne kupce.

Poštovani zastupnik Igor Rađenović i njegova replika. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ne znam od kuda kolega Popijač i njegovi kolege izvlače zaključak iz toga da se prihodi prebacuju u državni proračun, da HANDA gubi svoju punu neovisnost, samostalnost i da nije više javna ustanova. Sami ste rekli kolega Popijač da je milijarda kuna prihoda otprilike bila godišnje i stajala je na računu, stajala je godinama na računu. Zalihe nafte su se čuvale, investicije su išle sporo, zalihe nafte su se čuvale u Njemačkoj i još je bilo jako puno novaca na računu i nekih drugih … da ne govorim dalje oko toga, što je paralelno sa time državni proračun je ostao tanak za 500 milijuna kuna i što onda morate napraviti? Morate se dodatno zadužiti za tih 500 milijuna kuna, platiti kamate koje plaćamo i znamo kako plaćamo i to je taj model po kojem je vaša vlada i funkcionirala zadužimo se pa nema veze. Kao da je državni proračun neki tuđi državni proračun pa vas nije briga kako funkcionira državni proračun itd. Ja ne vidim potrebe zašto bi sredstva stajala negdje drugdje ukoliko su nepotrebna, 14.stavak 3.jasno propisuje obveze zalihe nafte najmanje u količini 90 dana ili 61 dan prosječne dnevne potrošnje ovisi koja je od tih količina veća, prema tome to će biti osigurano. Jest da će za to trebati 500, 600 milijuna pokazat će računi ukoliko bude potrebno i dakako i za funkcioniranje dakako i za funkcioniranje ostalih djelatnosti HANDA, osigurat će se proračun. Nema razloga da novac stoji negdje drugdje. Velim, nije mi jasno zapravo jasno mi je nažalost zato jesmo tu gdje jesmo ta jesmo ta nebriga kako funkcionira državni proračun. Na jednaki način je u doba HDZ-a funkcioniralo i financiranje cesta. kao što znate vlada SDP-a odredila onih 1,20 iz cijene benzina, sada smo to promijenili, 60 lipa i i svake cijene benzina i svi su građani to platili. 60 lipa za Hrvatske autoceste, 60 lipa za ceste no međutim vama ni to nije bilo dovoljno vi ste se zadužili još preko toga itd. da bi danas došli da imamo 28 milijardi samo sljedeće godine otplate. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Đuro Popijač. Kolega Šuker imate sada novu repliku. Ne znam što bi rekao na ovo da govorite vi o zaduživanju. Hoćete reći da se ne zadužujete sada? pa povećali ste javni dug za koliko? 60 milijardi. Pa nemojte to uopće spominjati više ko što je jučer rekao, neugodno mi je to spomenuti da se zadužite između Božića i Nove godine za 5 milijardi, da izdajete obveznice sada, pa nemojte o zaduživanju govoriti. Ali ne smijete uzimati ono što nije vaše. Dakle, gdje god sada, gdje god imate novaca na računu bilo kojoj instituciji, državnoj agenciji, fondu ili bilo gdje vi ćete krpati proračun za kojega niste u stanju da ga kontrolirate. To ne smijete raditi. Točno piše koja je namjena i na koji način se prikupljaju i sa kojom svrhom sredstva za osiguranje nafte i naftnih derivata. To više nije pitanje samo sigurnosti opskrbe RH nego s obzirom da smo dio EU i naravno jednog dijela EU. I ne smijete zaustavljati izgradnju vlastitih kapaciteta, a to će se sasvim sigurno dogoditi. Dakle, govorim o nečemu da ste grubo narušili ono što se ranije dogodilo. imat ćete probleme sa Europskom komisijom zbog toga na kraju krajeva jer se narušila samostalnost i sigurnost onoga što se nije smjelo narušiti zbog čega ćemo sasvim sigurno opet imati problem u određenim dijelovima oko samog poštivanja pravila EU. Nova replika poštovanog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Popijač govorili ste o interesnim skupinama, postoje interesne skupine zbog privatnog interesa ali ovdje je bila jedna vrlo interesantna politička skupina kojoj je bilo vrlo bitno prikazati fiskalnu konsolidaciju 2012.godine pa se nagrabilo sve što se moglo nagrabiti da bi se prikazao deficit od 10, 11 milijardi kuna. I što se dogodilo u 2013.kada se nije više imalo od kuda grabiti i prividno prikazivati, najedanput deficit je skočio na 18, 19 milijardi kuna. Dakle to je ta interesna skupina za kvazi fiskalnu konsolidaciju s kojom se toliko netko hvalio. Međutim vrlo je interesantan članak 22.i govori o mandatu upravnog vijeća. Kaže da mandat traje 5 godina, a čine ga predstavnik Ministarstva gospodarstva i ministarstva nadležnog za financije. Pa ako su izbori svake 4 godine u RH onda je logična stvar da i mandat vijeća bude 4 godine pa ako neka opcija slučajno ali ova to sigurno neće biti, osvoji novi mandat onda će vjerojatno i tim ljudima produžiti mandat. Ali ako osvoji neka druga opcija mandat onda je logična stvar da mandat upravnog vijeća neće biti 5 godina. Prema tome polako maske padaju, znate. Ja sam rekao svaki hranidbeni lanac u ovom Saboru i u ovoj državi će doći na red. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu su Hrvatski laburisti u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Autorstvo 5 godina.

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Ovaj zakon je već krajem prošle godine zainteresirao javnost jel su mediji već objavili informaciju kao stupio je na snagu zakon i postoji slobodno formiranje cijena nafte i naftnih derivata. Jasno da građanstvo i građani u Hrvatskoj su itekako zainteresirani ono što će se dešavati sa cijenom goriva, jasno da će i ta cijena goriva imati određene utjecaje i na gospodarske subjekte, imat će utjecaje i na građane slobodno formiranje cijena ono može nekad biti i pravedno, a nekad može se i iskoristiti da dođe do naglog napuhavanja cijena. Jasno, s vremenom tržište će to samo regulirati, ali pitanje je nakon koliko vremena i nakon kolikih posljedica bi se moglo desiti. Ono što meni u ovom zakonu postoji nekoliko dilema i nejasnoća na koje bi ja volio da dobijem i danas odgovor. Prvo, ovaj zakon je pušten u proceduru po hitnom postupku, on ima oznaku i P.Z.E. to znači da je europski zakon a razlozi zašto je taj zakon u hitnom postupku je usklađivanje sa dokumentima Europske unije. I sada si ja postavljam pitanje koji su to u međuvremenu od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji nastali dokumenti po kojima bi se ovaj zakon trebao po hitnom postupku usklađivati. Drugo, kaže se da se radi o državnom proračunu i usklađivanje a mi znademo da već u 2. mjesecu su najave oko oko rebalansa proračuna. Onda si isto postavljam pitanje da li je to toliko bitna činjenica da ovaj zakon po hitnom postupku usvajamo. Treće je da se treba organizirati rad Hrvatske agencije za naftu i naftne derivate. A ono što stoji u samom zakonu i što me na neki način zbunjuje do kraja, ne znam vjerojatno ću dobiti odgovor, kaže se da po donošenju ovoga Zakona agencija treba uskladiti statut za 6 mjeseci. Sada si ja postavljam pitanje, mi donosimo zakon po hitnom postupku a agencija ima vremena 6 mjeseci usklađivati svoj stav. A Vlada Republike Hrvatske za jednu godinu treba donesti plan intervencija u slučaju poremećaja na tržištu, to piše u članku 10. E sada, da li je stvarno hitni postupak ili smo to stvarno mogli na jedan potpuno drugačiji način rješavati. A onda mislim da u jednoj trezvenijoj raspravi vagnuti i imati nekakvi prijelazni period za one koji eventualno u ovakvoj situaciji će i koristiti povećanje cijene goriva a jasno da će to imati posljedice i na dijelu gospodarstva pogotovo onih malih kojima i dio goriva itekako sudjeluje sudjeluje u troškovima njihovog poslovanja. Tu su pitanje i prijevoznici, tu su pitanje taksisti i da ne nabrajam dalje, svi koji će imati na neki način nesigurnost i morati će unaprijed ukalkulirati cijenu zbog nečega što će se dešavati. Jer ako će kasnije ići, onda jasno da će stvarati određene gubitke. Do sada oni su mogli na osnovu objave svakih 14 dana oko promjene cijene goriva i planirati i prilagoditi se onome što će se desiti u narednom periodu, znali su da 14 dana Nismo protiv toga da se određuju cijene jer i ova metodologija ona je govorila o čemu su prethodnici i govorili da se cijena usklađuje sa cijenom nafte na Mediteranu, da je vezana uz tečaj i da dalje ne nabrajam. Ali mi ipak znajući kakvi jesmo trebali bi ipak imati određene mehanizme koji bi zaštitili u nekakvom prijelaznom periodu da ne dođe do udara cijena pogotovo u ovakvoj teškoj gospodarskoj situaciji. Nešto što će biti isto dosta problema jer slobodno formiranje cijena znači da na različitim benzinskim crpkama će biti različite cijene. E sada, mi znademo da na nekim benzinskim pumpama ima kod ulaza na pumpe objavljena cijena goriva pa netko će znati prema cijeni da li mu odgovara da ide natankirati auto, dok na većini benzinskih pumpa objave tih cijena nisu kod ulaza. Znači ulaziti će unutra pa će tek onda vidjeti kakva je cijena, pa će izlaziti i stvara se jedna potpuno onako da kažem nezdrava situacija i gužva na tim benzinskim crpkama. Jer moglo se i to regulirati zakonom, obvezati sve trgovce u maloprodaji da na ulazima u benzinske crpke i istaknu cijenu goriva. Nešto što me posebno zanima i na što bih volio da mi se dade i odgovor a to je članak 10. gdje kaže se da u određenom poremećaju na tržištu može Vlada uvesti i radnu obvezu. E sada, uvođenje radne obveze govori se i za maloprodaju. postavljam pitanje, imamo niz malih benzinskih crpki koje po Hrvatskoj jesu, što to znači? Da li će u ovom slučaju a Ustav članak 61. jasno precizira mogućnost mogućnost štrajka ili ja ne vidim drugo zbog čega bi se inače radna obveza uvodila osim u slučaju štrajka jer svi drugi onda rade, ne vidim drugog razloga. I članak 61. govori da se jamči pravo na štrajk a samo u Oružanim snagama, redarstvu, državnoj upravi i javnim službama određeno je zakonom može se ograničiti pravo na štrajk. Ovdje u ovom zakonu može se ograničiti pravo znači i privatnicima na pojedinim benzinskim pumpama ako dođe do poremećaja na tržištu. To su na neki način nejasnoće i zato mislimo da je trebalo u jednoj trezvenijoj atmosferi, pogotovo o zakonima koji se tiču itekako i građana i javnosti na jedan ozbiljniji način raspravljati, uvažavati određene činjenice i razmišljanja, konzultirati se sa javnosti iako je ovdje bila rasprava od dva tjedna sa javnošću usuglašavanje zakona. Ali mislimo da o nekim zakonima treba puno više dati vremena i truda jer se oni itekako tiču naših građana i ne smijemo njih prvenstveno dovoditi u nezgodnu situaciju i zbog toga Hrvatski laburisti će za ovaj zakon biti suzdržani. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovana zastupnica Mirela Holy, replika. Poštovani kolega, Hrvatska je trebala uskladiti svoje zakonodavstvo sa trećim europskim energetskim paketom sukladno onome što je ispregovarala sa Europskom unijom do 3. mjeseca 2011. godine. Mi sada kasnimo tri godine ustvari sa tim usklađenjem pa postoji onda razlog zbog… Postoji razlog za hitnu proceduru i meni je žao što ovaj zakon već daleko, daleko prije nije bio u saborskoj saborskoj raspravi jer moramo se držati onoga što smo dogovorili tijekom pregovora i trebali bi poštivati našu riječ, to je politička vjerodostojnost. Hvala lijepo. Kolegica Holy, ja bih se sa vama mogao složiti ovo što ste vi rekli da je zakon trebao puno ranije biti donesen. Onda smo mogli o tome puno ranije razgovarati, a to je pristupu Hrvatske Europskoj uniji. Zašto danas nakon više od 6 mjeseci on mora biti po hitnom postupku, tu ne vidim nijednu činjenicu jer onda smo mi 6 mjeseci, što smo mi 6 mjeseci radili, što je ova Vlada ustvari radila 6 mjeseci. To je osnovni razlog zašto sam ja protiv takvog načina donošenja zakona po hitnom postupku jer za nešto mora biti opravdanje. Ili netko nije napravio svoj dio posla kada ga je trebao napraviti pa sad zato što ga nije napravio idemo sad to sa nekakvim zakašnjenjem po hitnom postupku. Po meni je to neozbiljni pristup ozbiljnim zakonima koji se itekako tiču građana. Idemo na sljedeći klub, to je HDSSB i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodo iz ministarstva, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Bez obzira što ovaj zakon nosi oznaku E, dakle usklađivanje sa zakonima Europske unije, klub HDSSB-a će bit suzdržan, dakle neće biti za ovaj zakonski prijedlog. Obrazložit ću to u svom izlaganju. Kolega Tušak je već rekao u svezi radne obveze. Maloprije nisam htio replikom zadržavati ovu raspravu, ali radna obveza se uvodi kaže kada postoji štrajk i kada je ugrožena opskrba ovaj puta naftom i naftnim derivatima, ali i kada kada postoji rat, ne samo štrajk. Doduše, gospodin ministar zdravlja … zdravlja je uveo radnu obvezu liječnicima upravo evo periodu štrajka pa je to ispalo nelegalno, bez obzira što je jedna od mogućnosti uvođenja radnih obveza i kod štrajka. U slučaju liječnika to je bilo nelegalno, štrajka liječnika. Ali nećemo sad o liječnicima, nego bih više govorio o tome kako je putem pravilnika formirana tzv. ona maksimalna cijena pa su onda u nju uklapali pa su onda u nju uklapali distributeri nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj prije usvajanja ili prijedloga ovoga zakona. Svi znamo, nadam se bar većina, da Hrvatska osigurava iz vlastitih izvora nafte, prije svega iz Đeletovaca u Slavoniji ili pak Srijemu, to je tamo, oko 40% vlastitih izvora nafte i naftnih derivata 40%, plina 60% iz domaćih izvora, vlastitih izvora. I sad postavljam jedno pitanje i onoj bivšoj, pripadnicima bivše Vlade, ovdje je gospodin Popijač, klima glavom, kako to da je cijena nafte koja je dolazila iz Đeletovaca bila ujednačena sa cijenom koja dolazi bilo iz Rusije, bilo iz arapskih zemalja. Znamo koliko košta transport nafte, znamo koliko košta radna snaga u arapskim zemljama, koliko košta u Rusiji, koliko košta kod nas. Znamo koliko su Đeletovci daleko od Zagreba, ali je cijena bila ujednačena. Nije pisalo ova je đeletovačka nafta najjeftinija. Dakle u toj razlici koja je distribuirana iz bilo kojih izvora i to jednakosti ili uravnilovci cijena je sasvim sigurno stečena određena korist, ja ne znam kamo je otišla, kome je otišla, državi, proračunu, ne znam ja kome. Dakle, formiranje cijene nafte je bilo određeno dakle maksimizirano cijenom na tzv. mediteranskom tržištu. Ja znam kako je formirana cijena nafte u Bosanskom Brodu, tako što svaka promjena cijene nafte ponedjeljkom na utorak navečer dakle u Bosanskom Brodu, samo preko puta Slavonskog Broda, onaj distributer osluhne na na Dnevniku HTV-a da se mijenja ujutro cijena nafte i točno za koliko, u Bosni je samo smanje za toliko ili povećaju. Dakle tako oni reguliraju, ne po mediteranskom nego po hrvatskom tržištu. I sada postavljam jedno drugo pitanje, ovdje spominjemo HANDA-u, Hrvatsku agenciju za naftu, naftne derivate, tržište, pa onda spominjemo još jednu agenciju u ovom zakonskom prijedlogu, o toj se agenciji malo govori, nije nitko spomenuo. Kaže Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. To je druga agencija i treće je stručno povjerenstvo. Sve mi to imamo i za hajde rekao bih jedan kada govorimo o ugljanohidratima, kada govorimo o nafti ali i o plinu. I pored toga imamo vrlo jasne i opravdane sumnje u kvalitetu plina i cijene koje su ovih dana stigle našim građanima u svezi potrošnje plina u Republici Hrvatskoj. U ovako da kažem blagoj zimi gdje gotovo temperatura nije pala ispod nule mi imamo povećane račune za potrošnju plina.

Pa sad ću ja postaviti temeljem ovog zakonskog prijedloga, a tko će to kontrolirati kvalitetu nafte ili će opet biti zbrka zbrka i zabuna jer je sinoć predstavnik HERA-e izjavio da HERA nije nadležna za ocjenu kvalitete plina. A ko je onda? Tko će bit sada kada je nafta u pitanju? HERA, HANDA, Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte, stručno povjerenstvo? Sve je to ovdje definirano u zakonu, ali zapravo se opet neće neće znati kada dođe takva stvar sa naftom koja u sebi ima znamo neću reći čija nafta ima velike količine sumpora. Neka nema sumpora u sebi. Domaća nafta znamo kakva je itd. I opet ćemo imati ovakvu situaciju kao sa ovim nesretnim građanima koji primaju tako nesretno visoke račune za cijenu plina za mjesec prosinac, a sad će i za siječanj biti isti takvi. I u raspravi i po medijima prije svega nitko ne zna tko je za to odgovoran. Je li to nekvalitetan plin u koji je upumpan tzv. vrag pa imaš ogromnu količinu, a kvaliteta plina slaba ili netko drugi i treći. Nitko ništa ne zna. Kaže ovdje u raspravi jedan kolega da će te cijene koje će biti slobodno formirane na tržištu biti uvjetovane dogovorom Allianza, dakle saveza klastera naftnih koji će se dogovoriti kako će to oni u Hrvatskoj formirati cijene. Kolike će te cijene biti, dakle zavisi od dogovora kao kada idete na javnu nabavu pa se onda oni dogovore tko će dobiti posao na javnoj nabavi, jel' jedni idu niže, jedni više, onda se dogovorno dobiješ podizvođača itd. Znamo kako to ide. Tako će to i u Hrvatskoj biti. I zbog toga što bih rekao pomalo preslobodno formiramo i raspravljamo o ovome zakonu gdje se u ovom zakonskom prijedlogu jedino u točki 9., članku 9. a stavku 2. dakle država ogradila da kaže iznimno od stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske može u cilju u cilju zaštite potrošača, gle čuda, regulacije tržišta ili drugih opravdanih razloga uredbom propisati najvišu razinu maloprodajnih cijena za pojedine naftne derivate za neprekinuto neprekinuto razdoblje od najduže 90 dana. Dakle, zadržana je određena državna regulativa najviših, dakle najviših cijena i to iznimno upravo u ovim situacijama o kojima je bilo govora u početku ove moje rasprave. Da, uredbe, direktive EU, Europskog parlamenta su i ono što je potpisano, potpisano je u 2011. godini u ožujku kako reče kolegica Holy. Ali evo tri godine su gotovo prošle, bit će u ožujku tri godine. Evo mi danas imamo ovaj zakonski prijedlog na našim klupama što je evo malo neuobičajeno, da kažem sporo ali bolje ikad nego nikad. I ono što još sam htio istaknuti, a u raspravi je već bilo riječi da se u agenciji, dakle HANDA-i Upravno vijeće od 5 članova imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva, a mandat članova Upravnog vijeća je 5 godina kao predsjednički mandat. Zanimljivo iako su mandati u Saboru 4 godine i mandat Vlade je 4 godine, mandat premijera je 4 godine. Ali ovo je tzv. preneseno upravljanje i nekakvo osiguranje da u nekakvom sljedećem mandatu ostanu ili opstanu oni koji su bili iz bivše valjda Vlade. Ja drugog razloga ne znam za ovakvu formulaciju trajanja mandata članova Upravnog vijeća. Vi znate da ovo što je već netko istaknuo da tzv. alijanse naftnih proizvođača, klasteri. Znamo, neću imenovati da ne bih reklamirao bilo koga ovdje su vrlo bogati i snažni klasteri. Evo primjera gdje je ona kompanija engleska nećemo opet imenovati platila milijarde, milijarde dolara štete za nanešene ekološkom katastrofom u Meksičkom zaljevu. Možete misliti što će jednoj Hrvatskoj takvi klasteri raditi u određivanju cijena. Nije problem to. Dogovor nije problem među njima. Snažnim proizvođačima i distributerima nafte. Zbog toga je i uredno izražena ovdje i opravdana bojazan nekih zastupnika što se može dogoditi na našem domaćem tržištu nafte i naftnih derivata. O izgradnji vlastitih kapaciteta o tome da smo evo otkrili silne zalihe poput ono kad u bivšoj državi govorili Slavonija i Vojvodina mogu hraniti pola Europe jer sad odjedanput u Jadranskom moru nismo ni znali koliko zaliha nafte i plina imamo i evo nas je jedan dan prije prije dva dana ministar izvijestio o tome, a dan prije ministrove izjave su mediji prenijeli da tih zaliha u jadranskom podmorju nema ili ih nema u tolikoj količini da su isplativi da su isplativi za eksploataciju. E sad, vidjet ćemo. Godine su pred nama, kažu do 2020. godine se mogu staviti ta polja, samo da to ne budu Potemkinova sela pa da evo optimizam putem izjave ministra o ogromnim zalihama nafte i plina u jadranskom podmorju upravo ne budu ta Potemkinova sela ili evo još 2 godine mandata pa da se malo mi ipak iz apatije trgnemo, a ne trošimo ogromne količine sedativa ili još onih težih lijekova koji se zovu antidepresivi, a čija ih je količina u upotrebi u Hrvatskoj daleko povećana u ove dvije godine vlasti ove Vlade. Rekao sam Klub zastupnika HDSSB-a će biti suzdržan, bez obzira što zakon nosi oznaku E-europski. Kolega bila je bolja krilatica da treba integrirati kravu i pčelu pa će teći med i mlijeko. To je bila poslovica. Idemo na replike. Prva replika i poštovani zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolega Grubišiću ovdje je već bilo rečeno da Hrvatska jednostavno još tamo od prvog energetskog paketa pa na ovamo kroz ugovor o pristupanju je zapravo prihvatila načelo liberalizacije energetskog sektora ne samo nafte i naftnih derivata. Tu spadaju dakle i nafta i naftni derivati. Ono što bi mogli reći da je dobro jer ova makar u ovom dijelu liberalizacije INA je prošle godine krenula sa modernizacijom prodajne mreže i investiranja pa mislim da je negdje investicija na razini 1,3 milijarde kuna bila u modernizaciji prodajne mreže. Kad govorimo o cijeni nafte i naftnih derivata reći ću ovako to slikovito ako u Hrvatskoj potičemo nasade novih vinograda ili maslinika to sigurno neće utjecati da se cijena vina ili ulja od masline znatno pada. Tako je sa naftom. Ona se, cijena se bazira na cijeni na mediteranskom tržištu. INA je negdje, vi ste rekli 40%, INA prerađuje oko 15 do 20% nafte iz domaćih izvora, tako barem tvrde u INA-i i onda vam od toga ako je to 4 milijuna tona godišnje nafte koja se prerađuje u INA-inim rafinerijama iz domaćeg tržišta preko INA-ine trgovine vam završi oko 2 milijuna tona godišnje ili 1,1 milijun tona benzina i dizelskih goriva. Dakle, onda u tom omjeru ta cijena ne može znatno utjecati na pad cijene na tržištu. Liberalizacija se provodi u toj vjeri se to radi. Zbog toga se pojavi konkurencija da bi se cijene snizile. Da li će to tako doista biti, vidjet ćemo. Električna energija nam daje za pravo vjerovati da se to može dogoditi. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Kolega Žagar ja sam baratao brojkom od 40% nafte iz domaćih izvora. Ta brojka je već dugo godina u upotrebi. Vaše saznanje, ukoliko je točno, da je iz domaćih izvora samo 15 do 20% nafte govori samo o tome da zapravo udio domaće proizvodnje pada u ukupnoj količini i potrošnji nafte u RH. Što je žalosno. A da je to tako, da ja čak vama potvrdim vašu repliku govori i to da broj djelatnika INA-e također pada. Možete nam i reći koliko je otpušteno djelatnika INA-e u posljednjih pola godine? Mogu vam reći da ta brojka je 4-znamenkasta. A ja ću vam reći poslije nasamo koliko je to točno djelatnika INA-e dakle izgubilo posao Molim? Preko tisuću, evo tako da znate. E sada, o cijeni nafte na svjetskom tržištu i sami znate da su se sastali kaže proizvođači nafte i u Beču, bečki klub, odredili su cijenu nafte. Pa to je opće poznata činjenica. Odredit će i za Hrvatsku, jel'. U tome i je cilj da Hrvatska ima što više svoje vlastite nafte. A evo vidite i vi sami kažete da je udio sa 40% koliko sam ja rekao pao na 15 do 20%, žalosno. A u tome imate i vi ulogu, ne vi osobno nego vaša Vlada. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Grubišić kada se ovdje u Hrvatskome saboru govori o suštini društvenih odnosa onda to premijer krsti kao demagogiju. Međutim, demagogija su često ovi njihovi zakoni i njihova politika. Vi ste govorili o preslobodnom formiranju cijena. Spomenuli ste da intervenirati Vlada može svojom uredbom, određivati cijene ne znam u kojim trenucima, nije rečeno što je to previsoka cijena, preniska cijena nafte. Međutim, čudno je kako navodni ljevičari objeručke prihvaćaju neoliberalne doktrine. Jer sve ovo što mi govorimo to je čisto neoliberalna doktrina. Svi ti zakoni koje donosi Kukuriku koalicija su temeljeni na neoliberalnoj doktrini. Ovo o čemu ste vi govorili danas i o tome, znači ne miješanje u potpunosti slobodno tržište. Jučer smo govorili o poljoprivredi i gospođa Mirela Holy i ja smo govorili isto i o slobodnom tržištu pa često i gospodin Milinković kad govori o seljacima ne govori o slobodnom tržištu što je njegova stranka itekako zaslužna za pod navodnicima "slobodno" tržište, uništavanje malih poljoprivrednika jeste posljedica slobodnog tržišta. Ne može se na jednom hektaru proizvesti koliko na tisuću hektara. Cijena jednog hektara proizvoda je preskupa. Prema tome, to vam je slobodno tržište, to vam je ideologija, doktrina. O tome ne govorimo. Sad kad govorimo o nafti to je to. Sjetite se da su prije dvije ili tri godine socijaldemokrati Europe izdali jednu deklaraciju o izdaji ljevice u Europi. To su visoki dužnosnici Europe potpisali. I što se događa i danas? U svim parlamentima navodni ljevičari izdaju socijaldemokraciju. I to je suština ovog zakona. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine Vukšić. A vidite zato ova Socijaldemokratska partija se sa srcem udružila sa liberalnom opcijom dakle HNS-om u u djelovanju na tom liberalnom planu i "liberalizaciji" hrvatskoga društva, a pri tome ne govorim o liberalizaciji u smislu slobode i oslobođenja negoli o onome o kojem i vi govorite. A kada već govorite o demagogiji, rekao bih ja vama šta je demagogija ali nije za ovaj Visoki dom. nije za ovaj Visoki dom. No kada govorite o uredbi Vlade u kojoj se govori o cijenama i u kojim situacijama bi Vlada intervenirala, ona intervenira samo u postavljanju maksimalnih cijena, upravo ono što danas radi, ali ne da se petlja u cijene i nisu pobrojane situacije u kojima bi Vlada to radila. Dakle samo maksimalne cijene. A kojim će to situacijama biti? To nemamo precizno određeno ovim zakonskim prijedlogom. I to je jedan od razloga da smo mi kao klub HDSSB-a suzdržani po pitanju ovoga zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolega Grubišiću, vi ste se ovdje pozvali na proizvodnju nafte na području RH, možemo se možemo se sjetiti da je prva bušotina bila prije 60 godina i to na području Moslavine, Križ 1 ili Šumećani. Zašto ovo govorim? Zato što se sa svih naftnih polja koja se buše na području RH imamo svega 15% onih potreba koje RH danas ima. U tih 15% sigurno su sve bušotine koje su sada aktivne, većina njih je starija od 40 godina. I veseli i mene kao što veseli i vas nova otkrića. Ta nova otkrića vi ste spominjali vašu ono što je sigurno novo to su Đeletovci 1Z na polju Privlaka koja očekuje 600 barela dnevno bušenje. Ali treba spomenuti da imamo i Selec 1, Hrastilnicu 1 i 3 koji očekuju 900 barela dnevno kapacitet. To znači da ono što je INA preradila u prošlog godini u prvih 6 mjeseci je otprilike milijun i 250 tisuća tona u tih 6 mjeseci u rafinerijama, a od toga, znači to je uvozni dio, a svega 250 tisuća tona je domaća proizvodnja. Kada prorade sve ove bušotine koje su završile istražni postupak i za koje se očekuje eksploatacijska dozvola možemo očekivati povećanje proizvodnje za 13%, znači sa 15 na 28%. Ali moramo znati da to nije isključivo gorivo koje će završiti na benzinskim postajama, da to nije isključivo ono gorivo koje će omogućiti nižu cijenu i da se ta cijena ne formira isključivo prema količini nalazišta na domaćemu tržištu već da ovisi o nizu faktora. A ovdje velik dio udjela u proizvodnji odlazi i na one osnovne kapacitete koji su potrebni za preradu u Petrokemiji koji se odnose na plin za automobil itd. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. Da poštovana kolegice, ja se ispričavam i vi dolazite iz tog kraja u kojima je započeta eksploatacija zapravo prvih bušotina. I dan danas kada idemo autocestom A3 vidim one strojeve koji kljucaju polako u zemlju odmah pored autoceste i koji su zapravo čak i muzejski primjerci naftne eksploatacije u svijetu a evo i u RH. Točno je to da su Đeletovci i Privlaka kod Vinkovaca noviji izvori nafte i da imaju relativno veće količine u rezervama, podzemnim rezervama nafte, a mislim da je s obzirom na nejednakost izvješćivanja i nejednakost u stavovima oko tih morskih rezervi koje smo čuli i u medijima i od ljudi koji se bave i koji su eksperti u područjima kao što je nafta i naftne rezerve, dakle potpuno nejednake izjave vašega ministra i tih ljudi. Bojim se da će ovo biti jednodnevna vijest o izvorima nafte u Jadranskom podmoruju. Daj Bože da i vi budete u pravu pa da to ne bude tako i da imamo domaći. Zanimljivo je i to da vi govorite o 15%, Žagar od 15 do 20% iz istog kluba, jel, dajte se odredite koliko to posto iz domaćih izvora nafte imamo. Ja i dalje tvrdim da je ta količina daleko veća. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković replika. kolega Vukšić poljoprivreda je jedna slojevita problematika i činjenica da je ona u posljednje dvije godine nakon onih pomaka koji su učinjeni da je napredovala i tako. Ali ispričavam se gospodine predsjedniče neću o tome nego za ono što sam se javio Kolega Grubišić je postavio pitanje tko će kontrolirati kakvoću nafte i sukladno članku 8.vidio sam u članku 8.kakvoću i količinu naftnih derivata koji se stavljaju na tržište na skladištima kontrolira pravna osoba akreditirana prema zahtjevu norme … itd. i što je dobro da se u tom članku to navelo i da budu količine navedene da ne bi slučajno koja cisterna tako budući da dobavlja ima raznih i puno. Ali druga stvar, budući ste govorili o plinu, a i o količinama budući se velike količine 60%, a ja se držim za pravo da najveće količine dolaze iz moje županije dapače gotovo najveća većina tu mene zanima kako se kontrolira kakvoća jer vidimo da se ovih dana javljaju mnogi potrošači da su oštećeni na neki način … Ali druga stvar koja je bitno naglasiti što mene posebno zanima, kakvoća utjecaja na okoliš oni štetni učinci na okoliš jer ja pratim godinama te studije. Sve su uvijek savršene, nula bodova, a mi prije svega, svi naši sumještani, svi oni strepe. Puno puta se osjeti onaj miris pokvarenih jaja, a studije su sve uvijek savršene. treba itekako dati pozornost i dati na važnosti, a i zdravlje ljudi, mi vodimo određene statistike, naravno na određeni načine ugroženo. Evo to je ono što mene zanima. Hvala lijepo. Evo sad ćemo čuti u odgovoru na repliku poštovanog zastupnika Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Milinković, vi ste sve umiješali, i jaja i naftu i mlijeko i količinu AFA toksina. Znate tko kontrolira količinu aflatoksina u mlijeku? Tko je zadužen za to? Tko? Mljekare. Dakle, prerađivači mlijeka, oni određuju količinu aflatoksina kod kooperanata, a ne veterinarska inspekcija ili država. Pa onda kada mljekara dođe u nekakve poteškoće, ona napiše proizvođaču mlijeka "imate povećanu količinu aflatoksina". Onda on provodi mjere koje je propisao ministar Jakovina i unatoč svih mjera, god mljekara se ne izvuče, ova njemu piše da ima povećane količine afla. E tako će i biti vidite, u ovome sad da usporedi kako ste i vi usporedili sa člankom 8. u kojem u stavku 3. piše "kvalitetu i količinu naftnih derivata koji stavljaju na tržište i skladište, kontrolira pravna osoba, akreditirana prema zahtjevu norme i HRN, EN, ISO, itd. Koja pravna osoba? Tko to kontrolira kvalitetu nafte? Kao što i za kvalitetu plina za koji smo dobili račune za 12. mjesec, nije bitna količina plina nego količina zraka u plinu. Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovana zastupnica Mirela Holy. Trajanje 10 minuta, izvolite. **Holy, Mirela (ORaH)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Pa svoje današnje izlaganje o ovoj temi krenut ću sa usporedbom ministra Vrdoljaka nedavno gdje je usporedio Hrvatsku sa Norveškom, motiviran sa navodnim rezultatima koje je provela tvrtka Spectrum istražujući jadransko podmorje. s obzirom da je on usporedio Hrvatsku s Norveškom, ja bih podsjetila da je Norveška država u Europi koja proizvodi najviše nafte i naftnih derivata, međutim ima i najbolju politiku vezanu uz korištenje tzv. alternativnih prijevoznih sredstava, odnosno električnih automobila u cestovnom prometu. Pa tako Norveška sa svojim najvećim brojem električnih automobila provodi i dalje politiku da građani koji su zainteresirani za kupovinu električnih automobila ne moraju plaćati nikakav porez na ta vozila, dobivaju subvencije, imaju besplatan parking u svim gradovima i još se mogu voziti po onim trakama koje su inače rezervirane u cestovnom prometu za javni gradski prijevoz. Zbog čega govorim sada o Norveškoj? Dakle, Norveška je jako bogata sa naftom, međutim Norveška se očigledno priprema i za postfosilno razdoblje i mislim da se mudre države trebaju pripremati i za postfosilno razdoblje. Iako je ideja liberalizacije i općenito trećeg europskog energetskog paketa i liberalizacije koje donose za ukupne energetske djelatnosti na području EU bila motivirana i podizanjem, tako da kažem konkurentnosti i pravedne tržišne utakmice različitih subjekta na tržištu, a u cilju dokidanja monopolističke pozicije velikih mega energetskih kompanija jer to nije bio samo slučaj u Hrvatskoj, nego je to slučaj gotovo u cijeloj Europi koja bi postepeno trebala dovesti i do smanjenja cijena energenata, ja jako sumnjam da će se to dogoditi u ovom području. moramo prihvatiti činjenicu da polako ulazimo u postfosilno razdoblje i da se mudra država treba početi pripremati za scenarij kada više nećemo imati fosilna goriva na raspolaganju. I zbog toga smatram da je Norveška pametno odlučila kada je odlučila ulagati u nabavu električnih automobila, a treba imati na umu i činjenicu da je Hrvatska se obvezala u pregovorima sa EU da će do 2020. godine imati 9% alternativnih energenata u ukupnom cestovnom prometu. I sada bih krenula sa nekim opservacijama na temu ovoga zakona, prva opservacija se vezuje upravo uz biogoriva. Naime ovaj zakon, odnosno Prijedlog zakona se zove Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, ali obuhvaća i područje regulacije tržišta sa biogorivima. Tu bih htjela napomenuti da biogoriva nisu nafta niti naftni derivati pa je zakon u principu, ime ovog zakona je pomalo neprecizno jer se ipak odnosi i na biogoriva, doduše u jako malenom dijelu, a biogoriva kao što se može vidjeti i iz samo objašnjenje terminologije nije naftni derivat niti nafta. Dakle, mislim da će u budućnosti cestovnog prometa jako veliku ulogu imati biogorivo, a Hrvatska je jako nepripremljena u tom dijelu za budućnost koja dolazi pa koliko je meni poznato niti na jednoj benzinskoj crpki u Hrvatskoj vi ne možete kupiti biogorivo. biogorivo. Imate umješavanje biogoriva, međutim nemate bio gorivo samo po sebi, a dolaze nam dosta velike obaveze u tom dijelu mislim da bi ipak Vlada RH i resorno ministarstvo trebalo znatno veću pozornost posvetiti i načinima na koji možemo u cestovnom prometu ostvariti ove ciljeve koji nam predstoje iz onoga što smo ispregovarali sa EU. Tu je bilo jako puno riječi o liberalizaciji. Liberalizacija je kao što sam već spomenula predviđena sa trećim europskim energetskim paketom i naravno da bi ona mogla dovesti do onoga što se pokazuje u nekim drugim sektorima do smanjenja cijena odnosno konkretno možemo govoriti o električnoj energiji ili ako uspoređujemo sa nekim drugim stvarima, ako govorimo o telekomunikacijama, liberalizacija tržišta je dovela do smanjena cijena telefoniranja iz mobilnih mreža. Isto tako ako govorimo o liberalizaciji taksi usluga vidjeli smo da je liberalizacija taksi usluga također dovela do smanjenja cijena taksi usluga, pa je naravno moguća korist liberalizacije i u ovom segmentu tržišta da dođe do pojeftinjenja cijena no bojim se kao što sam rekla s obzirom da stupamo sve više prema post fosilnom razdoblju da tu neće biti tako. U novim okolnostima gdje se jako velika uloga prepušta tržištu najznačajniju ulogu ustvari ima neovisni regulator, to je konkretno u hrvatskom slučaju HERA i HERA mora biti neovisna ne samo od politike, ona mora biti neovisna i od utjecaja od velikih igrača koji se nalaze na tržištu ja se nadam da će HERA biti u stanju odgovoriti ovim izazovima koji predstoje pred njom i da će doista biti neovisan regulator koji će određivati pravila igre na transparentan i neovisan način u Hrvatskoj. Ukratko još imam tu jednu primjedbu na konkretan članak zakona koji se odnosi na ravnatelja agencije. 24.imate stavak 4. i stavak 5. Stavak 4.govori o tome koje uvjete treba imati ravnatelj HANDA-e i onda se tu govori da treba imati osim stručne spreme deset godina radnog iskustva od čega od najmanje pet godina radnog iskustva na izvršnim rukovodećim poslovima a kada govorimo o zamjeniku ravnatelja HANDA-e onda se tu govori da zamjenik ravnatelja ili zamjenica ravnatelja treba imati najmanje pet godina radnog iskustva ali u djelatnosti naftnog gospodarstva. Ja doista smatram da osoba koja se nalazi na čelu HANDA-e osim iskustva na rukovodećim pozicijama u biznisu bi trebala imati određena iskustva i u naftnom biznisu kako bi mogla na kompetentan način upravljati ovom važnom agencijom. I bilo je dosta riječi o tome da HANDA više neće biti javna ustanova, da je izgubila svoju neovisnost. Mi smo čuli u prethodnim izmjenama zakona kojima se regulirala nova pozicija HANDA-e da je to poduzetno kako ne bi došlo do ustvari cjenovnog udara na hrvatske potrošače jer se sav taj dio prema EU prikazuje kao trošarine, kao što prije nije bilo, pa evo ga naravno da postoje argumenti i za i protiv ovakve odluke ali ukoliko će to na neki način zaštiti hrvatske potrošače ja mislim da je bilo vrijedno takvog iskoraka i nadam se da je EU prihvatila takvu argumentaciju od strane Hrvatske Vlade. tvrtka i najave da bi Hrvatska mogla biti malo Norveška, međutim iako ima određenih sličnosti po približno, jednaki broj stanovnika itd. ima jedna mala razlika, Norveška nema ovakvu Vladu i ovakvog ministra gospodarstva. To je jedna mala razlika i ona je vrlo bitna. To čini veliku razliku između nas i njih. A što se tiče toga da male države s obzirom da mogu imati naftu moraju onda naći načina da to mogu podijeliti sa narodom. Imamo primjer Venezuele koja ima puno nafte ali siromašan narod. A na primjeru vode gdje smo mi kao Hrvatska među najbogatijim državama u Europi pa čak i u svijetu pokazujemo da ni s tim resursom ne znamo upravljati. Imamo najskuplju vodu gotovo u čitavoj Europi. Tako da o toj priči ne treba puno, jer pokazalo je vrijeme da za to ipak treba biti i sposobnosti. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Mirela Holy. Pa ja mislim da tu nije samo odgovornost jednog ministra, da tu možemo govoriti o odgovornosti općenito politike pa i one politike od prije pa i ove politike sada zbog toga što pametna i mudra država zna koja je njena strategija i kamo ide i što želi postići, na koji način se želi pozicionirati kao država, u kojim strateškim sektorima i na koji način planira razvijati određene gospodarske grane, moj je dojam da baš niti vaši kolege u prethodnim mandatima nisu bili jako uspješni u tom dijelu i to naravno ne smije biti alibi za one koji su sada na poziciji da rade nešto drukčije ali evo ga, ima još dvije godine do kraja mandata, budemo vidjeli kako će se situacija razvijati do kraja mandata. Ja moram priznati da sam ja jako skeptična prema ovom naftnom i plinskom biznisu u Jadranu zato što sam dobila informacije na kraju krajeva od stručnih ljudi iz Ine da su provođena bila jako detaljna istraživanja i da nije baš bila takva optimistična slika vezna uz to i mislim da bi bilo mudro od Hrvatske da zaboravi možda na nekakve velike fosilne izvore u Hrvatskoj i da pokuša iskoristiti maksimum od onoga što doista imamo a to su nekakvi alternativni energetski izvori, obnovljivi izvori energije a tu bih htjela podsjetiti da je jedno njemačko istraživanje koja je bila motivirana od strane Europske komisije pokazalo da, jer se stalno govori o tome da su obnovljivi izvori energije jako subvencionirani da nisu kako da kažem isplativi ako nisu pod subvencijama. Ono što je tužna činjenica da mi subvencioniramo i fosilna goriva ali o tome se uopće ne priča u javnosti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika.

vašu diskusiju o HERA-i odnosno o nezavisnim regulatorima. Rekli ste da nezavisni regulator treba biti i neovisan od velikih sustava. Međutim, znate koja je naša praksa, iz velikih sustava u nezavisne regulatore dolaze i iz regulatora se vračaju u velike sustave. Tako da ovo, neovisnost kada se govori o našim agencijama, kada se govori o našim fondovima, vijećima koja su neovisna to je na vrbi svirala jer sve što se događa, što se događa i u Agenciji za elektroničke medije i u drugim agencijama, nezavisnim regulatorima sve je povezano, sve je ciljano, mi smo mala zemlja, vrlo teško je zatajiti. Sjetite se samo kada smo tu za neke agencije, kada su neki SDP-ovci izlazili van kada su glasali za ono što je bilo nametnuto, nikome nije recimo čovjeka kojeg je Sanader postavio i SDP izabrao. mislim da je iluzorno uopće očekivati da će se što poboljšati. Govorili ste isto tako o Norveškoj. Norveška se ponaša kao siromašna zemlja, kao zemlja u kojoj će sutra sve nestati. Ali mi smo bogati, kada ćemo govoriti o ugljikovodicima onda ćemo raspravljati i o tome što se u Jadranu našlo, što se nije i ovdje su i neke karte, imamo oprečne rezultate ali ćemo voditi o tome računa. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovana zastupnica Mirela Holy. Pa ja nažalost moram kolega utvrditi da ste u pravu i da nažalost ovaj postupak liberalizacije odnosno jačanja uloge agencija kao neovisnih regulatora u Hrvatskoj nije krenuo baš u najboljem smjeru i nije krenuo u smjeru u kojem je krenuo u drugim europskim državama gdje doista regulatori jesu regulatori. Ali evo ga, vezano uz HERA-u nadam se da će Europska regulatorna energetska agencija tu malo vršiti pritisak i da stvari neće, jer je ovo doista strateška djelatnost i tu trebaju vladati doista principi jednakih pravila, igra za sve, vrlo točno definiranih i procedura i postupaka i to. Ali ja ne volim biti kako da kažem pesimistična i uvijek se želim nadati da ćemo shvatiti da doista neće biti točna ona Einsteinova da je samo ljudska glupost bezgranična, da čak ni svemir nije bezgraničan. I da će se pokazati drugačije i da ćemo shvatiti da politika mora biti posao u javnom interesu i da ne možemo razmišljati na kratke staze, motiviran je isključivo sa nekakvim partikularnim, stranačkim ili interesima određenih grupa i lobija i da se takav način ponašanja i vladanja u dugoročnom smislu isplati za sve. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Pa Vlada u protekle dvije godine drugi puta mijenja Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata. Ova druga izmjena zakona u bitnom se svodi na dva razloga. Prvi je slobodno formiranje cijena nafte i naftnih derivata i drugi razlog odnosi se na preustroj Hrvatske agencije za naftu i naftne derivate. U ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice kolega Popijač je govorio o razlozima koji su naveli Vladu da krene u slobodno formiranje cijena naftnih derivata i rekao je stav Kluba Hrvatske demokratske zajednice koji se ne slaže jer drži da je postojeće rješenje bolje za građane Republike Hrvatske. Ja bih samo tu dodao da je Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske u tijeku rasprave sa zainteresiranom javnošću dao primjedbu u kojoj kažu da nije prihvatljivo da na međusobno različitim područjima unutar Republike Hrvatske gdje nema uvjeta za tržišno natjecanje a to su otoci i područja slabije opskrbljenosti mjestima za prodaju nafte i naftnih derivata energetski subjekti formiraju cijenu naftnih derivata po pojedinom prodajnom mjestu tj. po …/Govornik I zato su predložili da se u članku 7. unese novi stavak koji glasi da maloprodajna cijena naftnih derivata pojedinog energetskog subjekta jednaka je na području cijele Hrvatske. Držim da bi to bilo korektno i prema stanovnicima otoka a i prema stanovnicima slabije naseljenih područja gdje nisu prisutne niti veliki broj energetskih subjekata niti je veliki broj crpnih stanica pa onda jasno zbog nemogućnosti konkurencije svakako da će stanovnici tih područja plaćati višu cijenu nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj. I mislim da bi to trebalo prihvatiti da pojedini energetski subjekt kada formira cijenu nafte da ona bude jedinstvena na cijelom području Hrvatske a ne ovisna o pumpi, do pumpne stanice. No, ja ću nešto drugo govoriti a to je ovaj drugi razlog zbog čega je Vlada krenula u izmjenu zakona a to je status HANDA-e. Meni se čini da ovim zakonom se HANDA u odnosu na njen dosadašnji ustroj svodi na razinu evidentičara. Ono što je u bivšoj vojsci bio čato. do sada prema zakonima iz 2006. godine Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata formirana kao Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. Tim zakonima koji su bili usklađeni sa trećim energetskim paketom u potpunosti HANDA je sukladno tim europskim direktivama postala središnje državno tijelo za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata te je do 1. siječnja 2013. godine kada je stupila na snagu ova prva izmjena zakona koju je Vlada predložila u prosincu 2012. godine HANDA bila i regulatorno energetsko tijelo jer je jedina kao samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova bila ovlaštena formirati, održavati, skladištiti, zanavljati i prodavati obvezne zalihe nafte. Dakle, izmjene zakona iz 2012. godine HANDA je bila potpuno neovisna i neprofitna javna ustanova koja je imala javne ovlasti, koja je imala vlastite izvore prihoda i koji nisu bili mali. Prema godišnjem financijskom izvješću HANDA-e za 2011. i 2012. godinu HANDA je uprihodila godišnje negdje između milijardu i 150 do milijardu i 250 milijuna kuna. Nakon što je Vlada krenula u izmjenu zakona krajem prosinca 2012. godine HANDA-i preuzela njena izvorna sredstva, u proračunu za 2013. godinu na poziciji HANDA-e je predviđeno 700 milijuna kuna. Dakle, izmjenom zakona je Vlada HANDA-i preuzela 400 milijuna kuna prema prijedlogu proračuna za 2013. godinu da bi kroz dva rebalansa proračuna i tih 700 milijuna kuna koliko je bilo potrebno za rad HANDA-e i za formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata smanjila na 430 milijuna kuna. Dakle, kroz prošlu godinu HANDA je temeljem izmjena zakona iz 2012. godine ostala bez 700 milijuna kuna što je temeljem izmjena Zakona o trošarina postalo prihod državnom proračunu. Dakle ministar financija je jednim vještim manevrom, jednom regulatornom, neovisnom, samostalnom državnom tijelu koje je formirano prema europskoj direktivi iz 2009. godine sredstva koja su bila namijenjena za izgradnju što zaboravljamo, izgradnju skladišnih kapaciteta za obvezne zalihe nafte preuzelo te postalo dijelom državnog proračuna i na taj način smo u prošloj godini smanjili deficit državnog proračuna za 700 milijuna kuna na način da smo HANDA-u ubacili u državni proračun, preuzeli njena izvorna financijska sredstva, smanjili njene ovlasti, a čini mi se i učinili upitnim sigurnu opskrbu nafte koja je bila predviđena i u rukama neovisnog regulatornog operatera koji ima javne ovlasti. I sada ovim zakonom idemo još korak dalje i mijenjamo ustroj HANDA-e. Ne samo da mijenjamo ustroj HANDA-e, mi smo promijenili čak i njezin naziv. HANDA je do danas bila Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, od danas HANDA postaje Hrvatska agencija za naftu i naftne derivate. Dakle onaj dio koji se spominje obveznim zalihama u njenom nazivu više nije naveden i to nije tek tako. To je doista bitno smanjena uloga HANDA-e koja sada potpuno postaje ovisna o sredstvima državnog proračuna i to je u svom uvodnom izlaganju gospodin Popijač govorio. Ne smije se, nedopustivo je da se izvorna sredstva koja su europskim direktivama koje su sukladne trećem europskom energetskom paketu implementirana u hrvatsko zakonodavstvo više ne poštuju, dapače mijenjaju se i sada ta sredstva koja su hrvatski građani plaćali kada su kupovali naftu i naftne derivate, više nisu izvorno namjenski određena za stvaranje zaliha nafte i izgradnju skladišta za obvezne zalihe nafte u Republici Hrvatskoj, već postaju dijelom prihoda državnog proračuna i na taj način hrvatski građani praktično plaćaju kudikamo veću cijenu nafte nego bi bila ona koja bi trebala biti kada bi HANDA vršila svoje izvorne ovlasti koje su prema Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata i prema europskim direktivama i namijenjene. Prema tome, želim reći da da je ovim izmjenama zakona s jedne strane ne doprinosimo kvalitetnoj i sigurnoj opskrbi nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj, odustajemo od projekta izgradnje skladišta za potrebe obvezne zalihe nafte u Republici Hrvatskoj. Kada je Vlada predložila proračun 2013. godine onda je na poziciji kapitalnih transfera HANDA-i bilo planirano za tu potrebu svega 40 milijuna kuna, a u proračunu kojega smo usvojili u prosincu ove godine HANDA-i je čak i tih 40 milijuna kuna ukinuto pa dakle više na poziciji HANDA-e. HANDA-e. Za potrebe izgradnje takvih kapaciteta, skladišnih kapaciteta nema predviđene niti jedne jedine lipe. Zbog toga i iz tih razloga što mi se čini da ovakvim i siguran sam da ovakvim prijedlogom zakona mi praktično nismo na tragu poštivanja europske direktive, na tragu onoga što je osmislio treći europski energetski paket, dapače od toga odustajemo jer i u samoj direktivi na koju se vezuje treći energetski paket govori se da države članice trebaju imati takva središnja tijela za zalihe koja moraju imati poseban pravni status, a a koji se taj pravni status ovim zakonom gotovo poništava i Vlada ostaje kao što sam rekao uloga HANDA-e u odnosu na njenu raniju ulogu, spušta se na razinu običnog evidentičara koji više nema ta regulatorna prava

dobro ste primijetili to iako meni iz ovog teksta ovog zakonskog prijedloga nije jasno je li se HANDA koja je uključena kako ste sami rekli u državnu riznicu i ministarstvo izgubila svoju neovisnost koju je trebala prema definiciji kod osnutka ili utemeljenja imati kao tijelo, potpuno nezavisno, regulatorno tijelo, kao nešto što je, kao javna ustanova koja ima javne ovlasti. Prestaje li ona postojati i da se onda na stranici 2. piše da se nužno novim zakonom odredi postupak osnivanja Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte. Je li to bivša HANDA, je li to potpuno nova agencija koja bi se možda zvala HAZNA po ovom, po skraćenici ovome. Ja zaista ne znam jesu li to dvije agencije onda HANDA plus HAZNA ili to HANDA postaje HAZNA. Uostalom vrlo je učestalo od strane ove Vlade da sve ono što evo počinje sa h pomalo se uništava pa imamo HINA-u koja je također znamo u kakvoj situaciji. Ja mislim da će uskoro i hidranti prestajati postojati jer se zovu hidranti, a ne idranti. Hvala lijepo.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišić, da vi ste i u ime kluba HDSSB-a uvodno govorili o tome da sada imamo tri agencije, pa ste da imamo HANDA-u i imamo ovu računajući da se HANDA ne ukida, nego da se ovim zakonom stvara nova agencija. I to bi se ako se slušaju jutrošnje vijesti na radio postajama doista i dalo naslutiti, jer kaže današnjim zakonom se liberalizira formiranje cijena nafte i naftnih derivata na hrvatskom tržištu i stvaraju se pretpostavke za osnivanje Hrvatske agencije za naftu i naftne derivata što bi se dalo zaključiti da je to sad neka nova agencija kao što ste i vi zaključili. Međutim, nije. Ovim zakonom se mijenja status postojeće agencije koja je do jučer bila Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. Sada se iz njenog naziva izbacuje onaj onaj dio koji se odnosi na obvezne zalihe i postaje Hrvatska agencija za naftu i naftne derivate. Ne samo da ona u svom nazivu gubi dio koji se odnosi na obvezne zalihe. Ona ono što je puno važnije gubi onaj status koji je imala do dana možda čak do prosinca 2012. godine. Sada to samo na određeni način dorađujemo onu izmjenu zakona iz 2012. godine kada smo agenciji HANDA-o oduzeli javne ovlasti, kada ona više nije bila samostalno neovisno regulatorno tijelo u Republici Hrvatskoj. Sad te poslove preuzima ministarstvo putem povjerenstva koje je ovim zakonom predviđeno. I to nije dobro. Trebali smo ostati na onom rješenju koje proizlazi iz Direktive Vijeća iz 2009. godine temeljem kojega je HANDA doista postala neovisna ustanova u Hrvatskoj. laburisti - Stranka rada)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. U ime Hrvatskih laburista – stranke rada tražim stanku od 10 minuta jer smo dobili informaciju da je hrvatska Vlada na sjednicu stavila Zakon o radu bez da je usuglašen sa socijalnim partnerima. Utvrđujem stanku u trajanju od 10 minuta. HDZ izvolite. Isti razlog. HDSSB isto. Hvala. Stanka u trajanju od 10 minuta. Hvala i vama.